Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На 30 януари, мисля, че беше, когато обсъждахме последното удължаване на срока на работа на тази анкетна комисия, аз се опитах да внеса едно по-различно разбиране за това как трябва да работят анкетните комисии и изобщо парламентарните комисии. За мен въпросът за имиджа на парламента стои в това какво може да свърши парламентът и, респективно, какво може да свърши една парламентарна комисия. Тогава дадох и пример с други парламенти – особено с американския му вариант, в който такива комисии – анкетни комисии, които са направени с определена цел, в повечето случаи са наистина решаващ фактор в политическото развитие, защото те са оня инструмент, който може да стигне навсякъде. Между другото, в парламентарна република, каквато е България, защото Съединените щати не са точно такава, би трябвало парламентарната комисия да няма никакви ограничения. По логиката на Конституцията и на нашето държавно устройство една парламентарна комисия би трябвало да може да достигне до всякаква информация, която тя иска, и няма как да има по-силен инструмент от парламентарната комисия. И тогава, господин Биков, ако си спомняте, специално Ви казах, че ако искаме да издигаме имиджа на парламента, това може да стане и трябва да стане през това, когато се правят такива комисии, когато те работят – не само временните, а и постоянните, те да излъчват силата и властта, в която всички, включително главният прокурор Ви казах тогава, да бъдат така добри, щото да съдействат до степен, в която парламентарната комисия да си свърши работата. От днешна гледна точка мога да кажа, че с този доклад парламентарната демокрация е убита с посредственост. Иначе казано ми се струва, че не сте положили всичките си усилия да служите на интересите на народа, както сте се клели. А защо е така? е така? Вие ги прочетохте преди малко, но аз ще ги формулирам накратко. Поставили сте си три задачи във Временната комисия. Първата е да си постави за цел да изясни всички обстоятелства за прекъсването на излъчването на програма „Хоризонт“ на втората е дали е налице оказване на политически натиск върху ръководството на Радиото, и третата е дали е налице оказване на политически или друг натиск върху журналисти от Българското национално радио. В заключенията отговорите на трите въпроса са, както следва: По отношение на програма „Хоризонт“. „На 13 септември сигналът на програма „Хоризонт“ е спрян, като за това не е било налице техническа причина, а е в резултат на изрично решение, взето вътре в Радиото.“ Сега искам да Ви кажа, че това ние го знаехме преди да направим Комисията и това беше един от поводите да направим Комисията.

в заключенията заявявате, че „имате индикации за натиск от Костов към Великова“. „Индикации за натиск!“ Не говорим за това, че има натиск, защото Костов по някое време бил казвал обратното. Между другото, този Светослав Костов много лъже. Много! Много! И по третата тема, че „не са представени твърдения за политически натиск“. Даже твърдения! Ако преди това има индикации, тук даже твърдения не са представени за политически натиск, а „имало общ натиск над Костов, ама той отричал“. Костов, ама той отричал“. Отделно оставям другите неща, че това, което наистина пък сте взели да видите в Националното радио, е разцепление на колективите и други такива специфични термини, които на мен са ми интересни сами по себе си, мисля, че са част от друго време, ама да речем, че това може би е важно Всъщност за разлика от Вас главният прокурор в едното от изказванията си – тогава все още Сотир Цацаров, говорѝ, че има данни за престъпление, данни за престъпление са налице и че трябва да се образува прокурорска проверка. Той някак си това го е видял. Между другото, СЕМ изпраща протоколи и искания до главния прокурор с мнение, че има извършено престъпление по поне две от тези точки и иска да се направи разследване от прокурора. Тоест по някаква причина и някакъв начин Съветът за електронни медии, главният прокурор са стигнали по-далече от Временната комисия, въпреки че, пак казвам, парламентарна комисия в парламентарна република би трябвало да стои над всички тях. тях. Преди малко Вие казахте, че Комисията не е разследващ орган. Ами не е разследващ орган, но тя има правомощията да разпитва и да изисква документи от разследващите органи, което трябваше да направите. Между другото, истината е, за да бъда напълно честен, че Вие в много голяма степен сте го направили. Главният прокурор Сотир Цацаров, защото очевидно става дума за предишния главен прокурор, доста неща е разказал наистина пред Комисията, доста подробно ги е разказал. Според мен го е направил много, как да го кажа, почти напълно откровено си е свършил работата с много малки изключения, с много малки изключения, които всъщност са причината за тези резултати. Значи, доколкото разбирам, главният прокурор е бил изслушван на 7 октомври. От 7 октомври досега имаме ноември, декември, януари, февруари, март – четири Той Ви е дал много пълна информация за това какво се е случило, но странно защо е оставил разговора да върви на някакви две версии. Те всъщност са няколко етюда, пък пет версии, пък няколко сюжета и така Двете версии обаче, които съществуват в този случай у главния прокурор, са коренно различни. Те една друга се самоубиват, те се самоотричат. Очевидно едната от тези двете версии трябва да е вярната, другата – и разликата в това коя от двете версии е вярна Вие много добре знаете, въпреки че то не е отразено в този доклад. Вие лично много добре знаете, че едната от тези версии може много лесно да бъде доказана с единственото нещо, което главният прокурор на 7 октомври не Ви дава, и това са разпечатките, както и камерите. Тоест изводите на прокуратурата по повод на разпечатките от телефонните разговори и камерите щяха да Ви дадат много ясна представа коя от двете версии е вярната при положение че, пак казвам, Светослав Костов лъже. Най-малкото това го е казал прокурорът, че той лъже, защото главният прокурор очевидно е установил, че уведомлението е антидатирано и не е пуснато на 11-и, а на 12-и и че системата го позволява. И въпреки това Костов си твърди, че е на 11-и. Да не говорим, че той не си спомнял мястото, не си спомнял часа, нищо не помни, милият! Много е тежко! Добре, че вече не е директор на Националното радио, защото с тази къса памет не е ясно какво може да се случи нататък. Тук въпросът всъщност е: защо са такива резултатите? Двете версии. Много лесно можем да стигнем, господин Биков, до това коя от двете версии е вярна в момента, в който получим разпечатките и камерите, в момента, в който прокуратурата си свърши работата, само че аз имам един въпрос: защо според нас, колеги, прокуратурата не си е свършила работата? Защо прокуратурата до момента не е внесла тези разпечатки четири месеца, след като главният прокурор е говорил? На 30 януари господин Биков ми обясни, че той всъщност е искал от новия главен прокурор, ходил е и го е питал, или му е писал, не знам как го е питал точно, но го е питал дали има някакви нови, съществени развития по делото и той му е казал, че няма. Махането на версиите и излизането на истината коя от двете версии е права – дали на лъжещия Костов, или обратната, ами тя стои в разпечатките. Как да нямат ново за четири месеца? Сотир Цацаров през октомври казва, че те имат вече разрешение от съда, за да получат разпечатките. За четири месеца прокуратурата не е могла да прегледа камерите, не е погледнала разпечатките, не е завела съответните действия, при положение че предишният главен прокурор казва, че според него има основания, има данни за престъпления?! Как да няма нищо? А тези неща къде са? Не ги е свършила прокуратурата или не иска да Ви ги даде – кое от двете? Затова Ви казвам, че парламентът, ако искаме той да бъде парламент, трябва да може, трябва да имаме смелостта и достойнството, като сме се клели, да изпълняваме това, за което сме се заклели! за да може, като сме станали председател на комисия, да можем да го доведем дотам, че главният прокурор да си свърши работата! Аз обаче Ви разбирам. Тук става дума за това Гешев всъщност, сегашният главен прокурор, по някакъв начин да води разследване срещу Гешев, защото става дума, че цялата тази драматургия се появява, защото Силвия Великова очевидно е опитвано да бъде спряна да отразява протестите срещу назначаването и срещу избирането на Гешев за главен прокурор. Значи, може ли да очакваме в момента главният прокурор Гешев да вземе да довърши разследването срещу главния прокурор Гешев? Ако парламентът не го накара, да Ви кажа честно, аз не мога да го очаквам и не съм го видял, защото са минали четири месеца от самото събитие. На 25 септември СЕМ е подал в прокуратурата жалбата. От 25 септември досега, от 7 октомври, когато Сотир Цацаров говори, е свършена огромната работа, останали са само разпечатките. Оттогава досега аз не съм видял движение по тази работа! Между другото, видях олигарси, арестувани барабар със семействата им, което не знам дали е точно най-добрият прийом за демокрацията, но това главният прокурор го прави и аз го поздравявам за активността, за борбата! Той има енергията и емоцията да провери цялата приватизация на прехода – така заяви – 30 години приватизация! Хайде да погледнем какво става през последните шест месеца с едни разпечатки Хайде да видим, като излязат разпечатките кой точно е въздействал политически, щото той е въздействал политически! И това е очевидно! И в момента, в който дойдат разпечатките, ще стане ясно колко много лъже Светослав Костов, само че това не се случва. Що не се случва? Между другото, аз съм абсолютно убеден, че една малка част от депутатите в тази зала трябва да внимават при гласуването след малко, щото могат да се окажат в конфликт на интереси! Аз лично смятам, че не Гешев е звънял на генералния директор на Радиото. Не е! Друг е звънял! „Кой е?“) Хайде де, кой е?! Хайде, нали това беше целта на Комисията, да каже кой е този, дето е звънял? Що не стигнахте до разпечатките, за да разберете бе, господин Биков? Трябваше да бъдете малко по-последователен. Сега аз Ви разбирам: Вие сте депутат от управляващите. Защо не се правят така временните комисии, господин Биков? Защото, когато депутат от управляващите оглави такава временна комисия, той няма да стигне доникъде,

Аз съм убеден, че главният прокурор Гешев има огромното желание да направи така, щото истината и справедливостта в държавата най-накрая да възцаруват! Затова Ви предлагам да не приключваме Доклада и да не приключваме с решение по тази точка, докато не извикаме главния прокурор Гешев, за да може той да ни донесе разпечатките заедно с резултатите от разследванията на камерите и да разберем всъщност коя от двете версии е правилната. Като разберем коя от двете версии е правилната, ще знаем кого да питаме за политическия натиск, какъвто Вие не сте намерили в Доклада. Не сте успели да разберете кой е осъществил политическия натиск, защото сте се снишили, господин Биков, и защото Ви е било по-удобно да пропуснете разговора, който е важният! Това, което направихте днес, е провал за българската парламентарна демокрация! Това е пътят, по който парламентът става фиктивен орган, а хора като Вас просто замазват зад онези, които правят каквото си искат! Ако се оказва, както го виждам недвусмислено от показанията на главния прокурор във Вашата комисия, че директорът на Радиото, за да спре отразяването на протестите срещу главния прокурор, първо, е тръгнал да маха от ефир един ключов журналист; второ, се е опитал да го прати в командировка само и само да не работи в този ден; и, трето, се е опитал да спре, и не само се е опитал, а е спрял предаването в национален ефир на Радиото, безпрецедентен случай, Вие представяте ли си за какъв страх става дума?! Вие представяте ли си колко трябва да го е било страх този човек, за да може да направи всичко това?! И това сега си личи, а колко пъти е правено, без да си личи? Колко пъти всичко това е минавало, без да го видим? Просто човекът е прекрачил всички граници! Господин Биков, Вие бяхте човекът, Вие бяхте този, който трябваше да го разбере и, ако сега си тръгнете с чиста съвест оттук, да знаете, че сте направили пропуск. Имате да догонвате! Има неща, които заедно с Вас трябва да свършим! Затова Ви предлагам да подкрепите моето предложение. Не знам дали ще приключим тази точка днес, но че трябва да изслушаме главния прокурор, той да донесе разпечатките от телефонните разговори, за да разберем коя версия е вярна, той да даде становището на прокуратурата за това, като са прегледали камерите – кой кога е влизал, кога е излизал, кой с кого се е срещал. Това е задължително и без него не можем да продължим. А този доклад, който сте направили, е обида за демокрацията, за парламента, за ГЕРБ и за Вас лично!

От работата ми в Комисията за тези вече шест месеца установих следното нещо: сюжетът в БНР не е някаква странична драма, това е ключово събитие, което може да ни обясни как функционира България днес, и точно заради това не приемам част от нещата, които са написани в Доклада. Те не са изводи на Комисията, но всичко тръгна от едно изявление на предишния главен прокурор Сотир Цацаров, който се опита да обобщи драмата в БНР в няколко сюжета – пет или шест. За мен такова нещо просто не съществува. В БНР има един единствен сюжет и ако го навържем, той изглежда по следния начин: генералният директор сваля Силвия Великова от ефир, защото е подразнен или защото някой му е казал да я свали, за да не отразява протестите срещу Гешев, колегите от Радиото настръхват срещу това сваляне от ефир, очевидно не може да се намери заместник, който да води предаването вместо нея, или най-малко генералният директор се е боял какво ще стане на другия ден, и сигналът на Радиото е спрян по този начин, по който е констатирано в Доклада, така че имаме пред нас една картина на изцяло очевиден, осъществен политически натиск – нещо, което в Доклада обаче не е отразено по този начин, и заради това смятам, че в този му вид ние не можем да го подкрепим. Ако наистина искаме парламентът да свърши някаква работа и да бъде фактор в отстояване свободата на словото, ние трябва да доизясним този случай и да разберем по какъв механизъм, кой и как е осъществил политическия натиск. Всичко останало е просто отбиване на номера, всичко останало е да тръгнем да се плъзгаме по странични линии на развитие, за да не стигнем никъде до истината. Медийната ситуация в България никак не е розова и сюжетът в БНР ясно го доказва. Политическият натиск е повсеместен, но когато той се изяви в БНР, това стана повод цялото общество да настръхне. Ние в момента не поднасяме никакви отговори. Поднасяме сюжета за вътрешните противопоставяния в БНР, за това как колегите там не могат да се гледат или има някакво напрежение, но това не е отговорът. Напрежението в БНР според мен можем да го отдадем на постоянния политически натиск, на който Радиото е подложено и това е голямата истина, която ние не сме казали в Доклада. Според мен наистина е добре да потърсим отговорите, за да можем поне веднъж в този парламент да бъдем честни спрямо свободата на словото, а не да чуваме онази реплика, която, как беше, че свободата на словото била работа на самите журналисти?! Не! Наша работа днес и тук е да дадем отговорите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Симов. Реплики?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ще започна оттам, че към онзи момент, в който Комисията започна да функционира, самият главен прокурор начерта пред Комисията и докладва за пет сюжетни линии. По-нататък в изказването си аз ще Ви загатна и за шеста такава, на което в Комисията не ни беше отговорено. Знаете ли какво всъщност направи Временната анкетна комисия? От Доклада, който го е прочел, който не е – да го прочете, става ясно, че има един термин, който термин означава „излъчване на тишина в ефир“. Ето това направи Комисията – излъчи тишина в ефир, защото и за целите, за които колегата Кутев говори от трибуната, начертаните цели пред Комисията, аз съм сигурен, че обществото няма да бъде наясно и по-скоро ще разбере, че целите не са изпълнени, такива каквито са поставени първоначално. Има много тревожни моменти тук. Разбира се, на първо място е въпросът: защо е спрян сигналът, което е установено? И, забележете, много йезуитски е заменено спирането на сигнала с твърдението на Националното управление за радио- и телевизионни сигнали, които казват, че всъщност има излъчване на сигнал, ама излъчването на сигнал е излъчването на тишина, това е излъчвало Радиото. Има ли за това политически натиск? Вързани ли са двата сюжета, част от сюжетите, за които говореше към онзи момент главният прокурор Сотир Цацаров? Аз му благодаря, че той дойде и до такава степен детайлно изнесе фактите пред Комисията. И човекът там си каза най-официално, че се чакат разпечатките, затова към този момент ние нямахме данни, но има много други притеснителни неща, които лъснаха, след като тази Временна комисия заседава. В Доклада пише на страница 12: „установява се също, че деловодната система на Радиото е позволявала документ на 12-и да бъде заведен с дата 11-и“. Ето така се е управлявало Радиото. Нещо друго – има установена и от думите на главния прокурор комуникация дори през приложението Viber, със служебен телефон, между директора на Радио „Хоризонт“ и генералния директор, и други директори, и пише тук, в Доклада, че прокуратурата е изискала този телефон от Радиото и телефонът е взет за експертиза. спирането на излъчването на програма „Хоризонт“ е получено въпросното уведомление. Забележете сега тук друго – и тук вече идва може би шестата сюжетна линия това уведомление генералният директор е резолирал с „да“, защото е мислел, че става дума само за профилактика на студиен комплекс на Националното радио. Добре, ако той е мислил, че става дума само за профилактика на студиен комплекс, а спират сигнала въобще за програма „Хоризонт“, тогава нямаме ли сюжетна линия по отношение на това собствените му служители в Радиото да го подвеждат и защо. Защо? Защо? Нещо друго любопитно. Например, на базата на тази проверка и резултатите от проверката, Сотир Цацаров заявява, че наблюдаващият прокурор от Софийска районна прокуратура ще вземе решение за образуване на досъдебно производство. Казано по друг начин, според него данни за престъпление са налице, уважаеми дами и господа народни представители. Продължавам – при изслушването си Цацаров уточнява, че така наречените от него сюжетни линии са от гледна точка на иницииращ документ, който води до образуването на преписка или на досъдебно производство. На практика се вижда, че едното е на фаза досъдебно производство, а другото – още на фаза проверка, но и то ще стане досъдебно производство. Значи, стават две нарушенията. И може би накрая, защото колегите бяха достатъчно подробни. В заключенията на 13 септември 2019 г. сигналът на програма „Хоризонт“ е спрян, като за това не е било налице техническа причина, а е в резултат на изрично решение, взето вътре в Радиото. Да де, защо? Защо е взето това решение вътре в Радиото, като не е имало нужда от профилактика на студийния комплекс? Ето този отговор трябваше да даде Временната комисия – защо? И то след като имаме разпечатките? Аз тук не Ви четох след това и за други подробности по отношение на това, което трябваше да получи Комисията.

регистрирахме един административно-организационен – хайде, не хаос, ама във всички случай тежък проблем. Управителният съвет на Радиото към онази дата, според това, което каза представител на Управителния съвет, не е знаел какво се случва, какъв сигнал спира и така нататък. Нещо повече, уважаеми дами и господа! Управителният съвет към този момент не подписва седмичната програма на различните предавания на Радиото, което ми се вижда странно, още повече че има графици за работа в тези предавания и за съответните водещи и тези графици биват променяни. Ей така, променяни! Днес, в понеделник, е закачен един график, после във вторник може да е закачен друг график, може би с удобни хора, може би според събитията, които са, да кажем, форсмажорни, като протестите. И това е тревожно. И го казаха от Управителния съвет на Радиото. Между другото, направих забележка в Доклада да отразим това нещо, защото ние сме отразили, че в Националното радио са налице вътрешни проблеми и това е така. казано, няма колегиална атмосфера, защото ние изслушахме всички страни, което е притеснително, защото всички са журналисти и всички трябва да работят на една база. Друг е въпросът и това, което водихме като дебат в Комисията: има ли условия за плурализъм? Това е съвсем друг въпрос, който касае и свободата на словото. Сега вече, след като се случи всичко това, налице е например това, за което Ви говорих преди малко – Управителният съвет вече знае, вече разписва седмичната програма на Радиото и тя не може да бъде съставена, докато Управителният съвет не разпише, поне така бяхме уверени. В Радиото сега има нов генерален директор – нов генерален директор, избран от СЕМ, както е според Закона. Този нов генерален директор, вероятно или по презентацията, която е направил, е с американско ноухау, предполагам или поне действа така, както е видял там, зад океана. Уважаеми дами и господа,

на Радиото заяви по отношение на предложения за нов Закон за радиото и телевизията, че Радиото може да се откаже от предвидените средства за реклама там и съответните проценти, ако държавата отпуска повече пари от бюджета.

за какво става дума. Познавам много хора и знам, че в Радиото наистина работят професионалисти. Въпросът е да не работят за никого, освен за българския народ. Това е основният въпрос, защото те са национално радио, те са обществена медия и се издържат с парите на данъкоплатеца. Това е най-важното. Дали е имало политически натиск? Личното ми мнение, заявявайки го от тази трибуна, Ви казвам: категорично да! А това, че е имало твърдения, индикации, което пише в Доклада, категорично да, но не знаем, защото нямаме разпечатки, господин Биков, а ни бяха обещани от главния прокурор към този момент. И, когато удължавахме срока на Комисията тук на 30 януари, Ви предупредихме, че ние се съгласяваме да удължим срока на Комисията, само за да разберем… Добре, ако не можем и нямаме право да прочетем какво пише в тези разпечатки, защото има досъдебни производства, поне прокуратурата да ни каже има ли данни, или няма. Много е просто. Ама не ни го казват. И Комисията не можа да установи това нещо. Всичко тук щеше да бъде обект на съвсем друг разговор, ако имахме тези разпечатки – нещо, за което пише в Доклада. Пише в Доклада, ама разпечатки няма. Е, какво свърши тогава тази Временна комисия? Изпълни ли целта си да установи всички факти и обстоятелства? Техническите причини ги разбрахме: RATs – излъчване на тишина в ефир. Ама как, защо? Това е много йезуитско – да кажеш, че всъщност не си спрял сигнала, ама си излъчвал сигнал, който е тишина! Това е много

Аз разбирам критичността на колегите от БСП. Разбира се, очакванията към Комисията вероятно са били тя в крайна сметка да излезе и издаде присъда по тези казуси. Това нямаше как да стане и съвсем съзнателно като председател аз не съм се стремял към това. Впрочем това, че съм председател, няма никакво значение, защото тази комисия беше от 10 души – по двама от всяка парламентарна група, така че правомощията, които съм имал аз, са ги имали всички народни представители и в интерес на истината смятам, че в тази комисия работихме в конструктивен дух и ако не 100%, но 90% от решенията в нея бяха вземани с пълно единодушие.

Първата цел за мен беше, ако не сме в състояние да помогнем, поне да не навредим. Защото нашата комисия е на границата на политическата интервенция в една обществена медия и аз много ясно съм си давал сметка за това, че тази комисия може да бъде обвинена по един или друг начин, че самата тя оказва политически натиск. Мисля, че ние останахме в рамките на закона и в рамките на приличието неутрални и по отношение на различните лобита в Радиото, защото такива очевидно има, и те даже не са две, а са доста, и действат, и търсят политическа подкрепа от една или друга политическа сила, и търсят политическа подкрепа от един или друг член на Комисията, и на Временната комисия. Лично аз имах много разговори, въпреки че съм се опитвал да ги огранича единствено и само в Комисията, където бяхме всички колеги. Но целта на тази комисия беше да проследи целия процес и доколкото ѝ е в правомощията и доколкото ѝ е по силите, да информира Народното събрание, а оттам и българското общество за това какво се е случило в Радиото от своята гледна точка, да има още една гледна точка по този въпрос. Имаме гледна точка на едната страна, имаме гледна точка на другата страна, имаме гледна точка на прокуратурата, имаме гледна точка на СЕМ, имаме гледна точка на КРС. Със сегашния доклад ние имаме и гледната точка на една голяма част от българския парламент. Друга част казва, че се разграничава и, разбира се, това е нейно право. е нейно право. Два са казусите. Да, може да се тълкува, че те са част от един казус, но, грубо казано, и ние в Комисията ги разгледахме все пак един по един, за да има някаква подреденост в работата на нашата комисия. Първият казус е свързан със спирането на сигнала или на излъчването на тишина. Аз не мисля, че има огромно значение дали е спиране на сигнал, или е излъчване на тишина. В изводите е посочено, че отговорност за работата на Радиото преди всичко носи генералният директор на Радиото. Дали той е бил подведен, както самият той твърди, дали самият той е решил да спре Радиото, дали техническия директор, въпреки че и в изслушването на главния прокурор, и в изслушването на техническия директор Пламен Костов, бяха предоставени дори доказателства, че са водени разговори по телефона, но понеже казусът е по-технически, там могат да се намерят конкретни следи кой какво е правил. Все пак няма присъда, ние не можем да осъдим в парламента господин Светозар Костов, но като такава комисия можем да кажем, че генералният директор носи отговорност за тази ситуация в Радиото. Той носи отговорност и за отношенията в БНР, и за работната атмосфера. И тук не става въпрос само за този директор. Очевидно поредица от генерални директори в Радиото не са успявали да се справят достатъчно добре с това да осигурят нормална работна атмосфера, защото, повярвайте ми, в Българското национално радио в момента на кризата, а според мен и след нея, нормалната работна атмосфера е доста абстрактно понятие. Там има хора, които са се били, например, и които подават сигнали в Четвърто районно управление и така нататък. Разгледахме и този случай,

Техническият въпрос беше сравнително по-лесен. Оттам идваме до въпроса за политическия натиск. Лично аз зададох въпроса към госпожа Силвия Великова: Имате ли предположения откъде би могъл да дойде политическият натиск, за който говорите, че е осъществяван върху директора на Радиото? Тя отговори: не, нямам такива предположения. Сега Вие искате аз да имам предположения и ме натоварвате с тази отговорност. Искате разпечатки – това е друг въпрос. Ще Ви кажа за разпечатките. Какво означава разпечатки? Вие превръщате разпечатките в ключа към разгадаването на този казус. Аз смятам, че това ще бъде по-скоро вредно по отношение на решаването на този казус. Това е личното ми мнение, не е написано в Доклада. Защо? Разпечатка означава да покажем с кого е говорил по телефона – не по Viber, не по WhatsApp, не на някое друго място, а само по личния мобилен телефон или служебен с кои хора е говорил генералният директор на Радиото. Вероятно е говорил с 20, 30, 40 човека. Оттам нататък вкарваме тези 30 – 40 души в оборота на обществото и започваме да ги водим по комисии, първо тук, след това вероятно и по телевизии. Всеки от тях разказва своята гледна точка. Вероятно, ако има политически натиск, този, който го е оказвал, ще каже: не съм оказвал политически натиск. И ние не можем да го докажем, защото това не са СРС-та, това не са разговори, за които ние можем да видим какво се е говорило с тях. Реално това ще създаде още множество спекулации по тази тема, които, от друга страна, ще замъглят изцяло и без това мъгливата обстановка около този казус. Дали прокуратурата има разпечатки? Вероятно има. Господин Цацаров каза, че ще поиска. Тези разпечатки обаче са част от разследването. Между другото, разпечатки могат да се оповестяват при тежки престъпления, да се искат. Господин Цацаров каза, че ще поиска. Комуникацията между парламента и господин Гешев не мисля, че започва и свършва с нашата временна комисия. Тя може да продължи. Има Комисия по културата и медиите, която също има ангажимент към медиите, също има ангажимент към този казус. към този казус. И там, ако се наложи, този казус би могъл да бъде продължен. Има практика главният прокурор да бъде викан в комисии. Колегите от БСП имат също представители в Комисията по културата и медиите, те могат да повикат главния прокурор.

Комисията направи това, което беше по силите ѝ. Такива тежки фрази: провал на демокрацията, на парламентаризма и така нататък – нямам самочувствието, че мога да нанеса такива големи щети на българската демокрация, не съм чак толкова талантлив. Но смятам, че ние в крайна сметка трябва да се придържаме към закона и към някаква институционалност. Вие давате пример с американския парламент, но американският парламент има своите правила и своите закони, които трябва да спазва. И вероятно ги спазва. Ако ние трябва да се поучим от него, би трябвало да се поучим да спазваме законите и в нашия парламент. Да, искате да посочим кой е направил политическия натиск – нито едно име не беше споменато в Комисията в продължение на четири месеца. Изслушахме много хора и от двете групи. Видяхме, че има административен хаос, това е факт. И не само административен хаос.

тя се състои именно в тази неподреденост и в това разделение, което съществува в БНР, което го прави добър терен за политически интервенции, които, пак ще повторя след тези четири месеца аз съм на мнение, че в Радиото може би има възможност някой отвън да влияе, но не изключвам и възможността отвътре да се търси политическа подкрепа за една или друга кауза. Видяхме мониторинга на БНР и тук притесненията за свободата на словото ми се струват малко преувеличени специално в БНР. Видяхме как се е държало Радиото по време на кризата. Държало се е повече от свободно. Три мониторинга прегледахме – вътрешен на БНР, външен на БНР и мониторинг на СЕМ. Вътре се констатира, че има плурализъм, канят се различни хора. Като слушател на БНР ще Ви кажа, че аз поне дори наблюдавам една кажа, че аз поне дори наблюдавам една доста сериозна критичност по отношение на управлението. Къде видяхте тази липса на свобода на словото в БНР? Специално там. Напротив, аз смятам, че БНР дори в определени моменти, това е посочено и в единия от мониторинговите доклади, в определени моменти част от водещите дори превишават своите задължения като журналисти от обществена медия, като си позволяват да правят внушения и коментари – нещо, което на журналистите от обществена медия не им е позволено, просто защото е обществена медия. Но аз лично съм склонен в името на журналистическата свобода да приема и това. И в интерес на истината дори в Доклада не сме го отбелязали. Още в началото аз не съм имал илюзията, че нашата комисия може да приключи този казус. Той вероятно ще продължи, защото най-малкото има досъдебни производства и вероятно ще влезе в съда – вече това е въпрос към прокуратурата, но така или иначе са предприети действия, които

Със сигурност за толкова кратък период от време събитията са травматични и за хората, които работят в Радиото. Аз се надявам

а не да навредим. Или, ако не сме сигурни, че можем да помогнем, поне да се опитваме да не пречим и да не вредим. Да оставим новото ръководство да се опита да въведе някакъв минимален ред в БНР, което ми се струва изключително тежка и важна задача. Да не си позволяваме да паразитираме върху тази тема, защото всяка наша дума и действие се отразява и на хората, които работят в БНР. Аз не твърдя, че те са виновни за това, което се е случило, което се случва и се е случвало, но се надявам те да намерят някакво спокойствие. Защото БНР не е само журналистика, БНР е един от основните производители на национална култура и на национална идентичност чрез своите оркестри, които, според мен, са и в момента най приятното нещо за слушане в БНР. Предвид това, че успяхме да изслушаме една част от журналистите вътре, с всеки казус се появяваха нови и нови хора, които искаха да разкажат своите битови конфликти през годините и рискувахме, ако удължавахме сега още веднъж работата на Комисията, да затънем във всичко това и в крайна сметка да не можем да направим елементарни изводи. Разпечатките означаваха, че трябваше да викаме в Комисията още 50 души и тя вероятно щеше да продължи и след края на сегашното Народно събрание. А в крайна сметка от нас, освен всичко останало, се искаше и някаква сбитост на работата, за да може поне да има и резултат от нас. Още веднъж Ви призовавам да не се упражняваме прекалено много върху тази тема и, който има желание, съм абсолютно сигурен, че може да помогне в тази ситуация. Благодаря.

ще започна с Вашия въпрос къде видяхте липса на свобода на словото в БНР с контравъпрос: а Вие къде гледахте? Защото разбрах от това, което видях, че като не сте взели разпечатките и трябва да изпитате още 50 човека, не сте установили факта, че всъщност една журналистка е била свалена от ефир, командирована, и спрян сигналът на Радиото – едновременно, за да не се проведе едно предаване, защото някой е искал от нея да не го проведе. Това според Вас не е ли някакво грубо въздействие върху свободата на словото?! Да Ви кажа защо не сте го видели. Защото целите на Комисията са едни, а целите, които Вие току-що ни издекламирахте, са други. Цитирам: „Ако не помогнем, поне да не навредим, доколкото е по силите ни.“; „Ние искаме да дадем още една гледна точка.“ Господин Биков, Вие сте председател на парламентарна комисия, чия е другата гледна точка, която е около Вас? е около Вас? Вижте, парламентарна комисия се създава, когато в системата има бъг, когато някъде другите системи на държавата не са сработили, и работата на парламента и на парламентарната комисия е да подредят системата, да въведат ред в нея. Не видяхте политическо въздействие?! Аз видях, господин Биков! Бойко Борисов се обади на шефа на Радиото след скандала и на следващия ден Силвия Великова беше пак на работа. Това не е ли политическо въздействие?! Вярно, в този случай във вярната посока, но е нерегламентирано политическо въздействие. Вие къде гледахте през това време?!

нито за упражняване на дейност все пак да обърнем внимание защо са важни разпечатките. Ние всъщност сме наясно, че това е един телефонен трафик, който трябва да бъде установен, изискан от прокуратурата. прокуратурата е получила разрешение на Софийския районен съд, съдебните актове са получени и сега, забележете: на 7 октомври Софийската районна прокуратура е внесла тези съдебни актове, които разрешават достъпа до данните, обажданията до телефоните на съответните мобилни оператори. Според господин Цацаров прокуратурата очаква отговорите от мобилните оператори относно трафика. От 7 октомври! Днес всички знаем кой месец сме, коя дата сме и това е нещото, с което Временната комисия вече отдавна трябваше да е наясно. Ако не, да ги получи тези така наречени разпечатки или телефонен трафик, защото можем, господин Биков, да изпаднем в ситуация, в която да има 30 – 40 имена, излизайки от разпечатките от телефонния трафик, но много интересно би било да видим има ли политическо име вътре. Ето за това става дума. Прокуратурата може да ни каже не кой в колко часа точно се е обаждал, а може да ни каже има или няма данни. Това може да ни каже прокуратурата – точно

Напротив, точно наличието на критичност вече води до опита за командироване на журналисти, сваляне от ефир, спиране на сигнали или излъчване на тишина… ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. Дуплика, господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кутев! Аз смятам, че Вие можехте да кажете всичко това и още преди да направим Комисията.

Той може да каже като партиен лидер, че няма доверие в генералния директор на БНР и не мисля, че това е кой знае каква новина. По отношение на разпечатките, пак ще повторя. Нищо няма да се разбере от тези разпечатки дали прокуратурата ги е получила

тези разпечатки не показват какво се е говорело. А иначе, аз ще Ви припомня, че ако трябва да се видят разпечатките, те ще са от един предизборен период, между другото, което още повече усложнява процеса – това е периодът преди местните избори, когато интензивността на разговорите на генералния директор на БНР дори и с политически хора от политически партии вероятно са сериозни. Аз не знам с кого е говорил. Сигурен съм обаче, че е говорил с много хора и нито един от нас не може да разбере какво е говорил с тях, за да може да изведе някакъв кой знае какъв извод от това. Могат да се правят спекулации, може да се направи някакъв народен съд, в който да обвиним всички, които са говорили с шефа на БНР, но аз не смятам да участвам в такова нещо. Мисля, че въпреки всичко ние в тази комисия работихме добре и аз затова ще благодаря на всички нейни членове, които се отнесоха отговорно към работата си и наистина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

Може би най-точното щеше да бъде времевото поставяне на нещата, за да се види логиката на събитията, което трябваше да бъде така изяснено, че да може точно и ясно да се каже кое събитие след кое следва елементарно за една комисия, която си е поставила задачата да намери истината. Тук има едно нещо, което много ме смущава. Самият разговор, когато се оказва въздействие върху Силвия Великова да напусне своите ресори

Много ме притеснява това, уважаеми дами и господа, че този, който е въздействал на генералния директор, дори е над премиера. Другото, което искам да заявя. В Доклада на Комисията се възлага едва ли не на Комисията по телевизия и радио да приеме такива законови поправки, които да

противоречат и могат да бъдат усъвършенствани. Това нещо го няма, което значи, че наистина тази комисия успя да направи нещата такива, че да излъчи едно замиране на нещата. Не съм съгласен и с тезата, че конфликтите в Радиото – междуличностни и други, разделението, допринасят за нещо лошо.

Въвеждането на ред в журналистическата професия означава ограничаване на свободата на словото! Изпитвал съм го! Две думи за разпечатките. Преди 20 години лично на мен ми направиха разпечатки на разговорите 20 минути преди 13 ти септември 1999 г., защото обвиненията към мен като журналист, бяха, че съм подтикнат от органите на Държавна сигурност да направя така наречения Ловечгейт. След като се увери дори и самата полиция, и прокуратурата, че нямам нито едни разговор с представител на Държавна сигурност назад, снеха обвиненията и министърът на вътрешните работи се извини на цялата журналистическа гилдия в България. Благодаря Ви за вниманието.

въвеждане на ред в журналистиката. Имам предвид въвеждане на административен ред, например да не може със задна дата да се вкарват входящи номера и никой да не може да обясни как се е случило това и как така тази система позволява. Ето за такъв ред говоря, който и в основата на това, че в момента дори имаме неясноти по един технически проблем, какъвто е спирането на Радиото. А иначе, за журналистиката трудно може да се въведе ред и аз съм съгласен с Вас, че там ред не трябва да има, но и в обществените медии се надявам и самите журналисти, и те го правят – огромната част от тях, всички работят с отговорността, че са журналисти от обществена медия. А това, че конфликтите помагат, изобщо не съм съгласен. Може да се работи далеч по-разумно, защото, ако бяхте в Комисията, да чуете какви неща се говореха, вероятно нямаше да направите това изказване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Биков. Друга реплика? Не виждам. Дуплика – господин Недялков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, съгласявам се с Вашите констатации, че административен ред в Радиото наистина трябва да има. Искам да Ви кажа, че именно липсата на административен ред доведе до едно такова объркване у самия бивш генерален директор Костов, който, ако си спомняте, в началото заяви, че причината за свалянето на госпожа Великова от ефир е нейната длъжностна характеристика. Това го нямате констатирано в Доклада. Два часа по-късно той измени своите показания и каза, че това е под действието на тогавашния директор на програма „Хоризонт“. Това са такива неща, които наистина не трябва да бъдат допускани. И още повече, има ефект от тази комисия, което мога лично да призная, въпреки че не съм съгласен с голяма част от Доклада – че тази комисия отново ще постави пред главния прокурор и пред разследващите органи този проблем, който така или иначе беше поставен на забвение. Те трябва да излязат с някакво

Продължаваме с изказванията. Има ли други желаещи? Закривам разискванията. Процедура?

Уважаеми господин Председател! Аз имах предложение, затова взимам процедурата, защото искам да вкарате предложението ми в гласуването. Тоест настоявам главният прокурор да бъде извикан в парламентарната зала, като аз лично смятам, че това трябва да бъде преди приемането на Доклада на Временната комисия. След като колегите не са успели да извикат прокурор Гешев, трябва да го направи цялото Народно събрание. Затова моето процедурно предложение е, ако се приеме Докладът, да се приеме под условие, че всъщност Докладът е приет, но ние каним главния прокурор, за да си довърши работата, която господин Биков и Комисията не са успели да свършат преди това. Колеги от ГЕРБ, категорично Ви казвам, че това е по-добре за главния прокурор, защото иначе съмненията, че протестите срещу Гешев ги ограничавал самият Гешев винаги ще останат. Някой друг ги ограничава. За него е по-добре. Аз се надявам с хъса, с който работи, че той ще приеме това предизвикателство. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Не мога да подложа на гласуване Проекта на решение под условие, но Вие можете да използвате допълнително възможностите, които Правилникът дава, за да поканите или да предложите друго решение. Преминаваме към гласуване.

уважаема госпожо Дариткова, за представяне на Доклада на Комисията по здравеопазване.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 13 февруари 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 9 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ господин Росен Иванов, представители на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Изпълнителната агенция по лекарствата, съсловните организации в сферата на здравеопазването,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

да притежава едновременно разрешение за търговия на дребно и разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Процедурите по регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък се уреждат на ниво закон, тъй като в момента уредбата е в подзаконов нормативен акт. Тези процедури имат характер на административни режими по смисъла на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, поради което систематичното място на уредбата е в закон, като не се променят съществуващите към момента изисквания за извършването на тези дейности. С цел намаляване на административната тежест при издаването на разрешение за производство на лекарствени продукти се предлага отпадане на изискването към заявителя да представя разрешение за ползване на помещенията, като проверката за наличие на такова ще се извършва служебно от Изпълнителната агенция по лекарствата. Аналогична промяна със същата цел е предвидена и по отношение на изискуемото хигиенно заключение от съответната регионална здравна инспекция при издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Това хигиенно заключение ще се осигурява служебно чрез взаимодействие между РЗИ и ИАЛ.

поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба в националното законодателство. Урежда се и процедура, която регламентира задълженията и действията на съответните субекти при съмнение за фалшифициран лекарствен продукт в съответствие с чл. 24 и чл. 30 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. Посочва се конкретният субект в България, отговорен за създаването, управлението, функционирането и поддържането на Националния регистър по чл. 32, ал. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, а именно Българската организация за верификация на лекарствата. Оптимизира се контролът върху аптеките, който в момента не е достатъчно ефективен, поради дублиране на функции и липса на добро взаимодействие между компетентните органи. Предвид функциите на РЗИ по силата на териториалната им компетентност в областта на контрола върху търговията с лекарствени продукти в обектите на територията на съответната област и поради липсата на териториални подразделения на ИАЛ по места са необходими нормативни промени с оглед повишаване ефективността на контрола, координацията и взаимодействието между ИАЛ и РЗИ в изпълнение на техните правомощия. Предвижда се РЗИ, в рамките на своята компетентност, да съдействат на ИАЛ при осъществяване на дейностите по контрола върху лекарствените продукти на територията на съответната област, както и контрол по изпълнението на разпорежданията за изтегляне на лекарствени продукти от обектите, разположени на територията на съответната област. Разширяват се възможностите за лечение на пациентите чрез регламентиране прилагането на лекарствени продукти извън определените им показания при липса на друга алтернатива за лечение и само при наличие на научни основания за това. Това ще се осъществява само по изключение, под контрола на лекар, който изцяло ще носи отговорността за лечението. Целта е да се създадат повече възможности за лечение в случаите, когато липсват други алтернативи за пациентите. Със Законопроекта се предлага създаване на Национална аптечна карта, чрез която ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, и ще се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки. С изготвянето на Национална аптечна карта ще се даде възможност да се установи достъпът на населението до аптеки, като се вземе предвид тяхното териториално разпределение, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват, както и ще се извърши оценка на потребностите от магистър-фармацевти и помощник фармацевти, които работят в аптеките. Предвижда се, когато въз основа на Националната аптечна карта се установи недостиг от аптеки и дейности, които те извършват, да се прилагат мерки за стимулиране на осигуряването на лекарствени продукти, като в такива населени места ще могат да осъществяват дейност на втори или следващ адрес аптеки, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, при облекчена административна процедура. Прилагането на тези мерки няма да създаде административни ограничения, нито ще доведе до намеса в свободната конкурентна среда, в която се осъществява дейността на аптеките. С Преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, с които се определя ангажиментът на изпълнителите на медицинска помощ да осигуряват на задължително здравноосигурените лица медицинската помощ от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за която са сключили договор с НЗОК, без да изискват и приемат от тях плащане и/или доплащане. Уреждат се изрично конкретните възможности за приемане на плащане и доплащане от задължително здравноосигурените лица за оказваната им медицинска помощ, като се изброяват изчерпателно случаите, в които това е допустимо. От допустимите случаи се изключва лечението с лекарствени продукти при злокачествени заболявания, животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, както и случаите на наличие на показания за продължаване на лечението над определения в Националния рамков договор за медицинските дейности минимален болничен престой. Урежда се и правото на задължително здравноосигурените лица по време на болничния си престой по своя инициатива да получават срещу заплащане конкретни допълнително поискани услуги, като се предлага дейностите, включени в тези услуги, и редът за получаването им да бъдат определени с наредба на министъра на здравеопазването. Създава се изрична уредба по отношение органа и реда, по който ще се извършва оценка на потребностите от медицинска помощ и ще се установява недостатъчност съгласно Националната здравна карта в случаите по чл. 59б, ал. 7 от ЗЗО. Предлага се това да бъде РЗИ като орган, осъществяващ държавната здравна политика на територията на съответната област и най-добре познаващ локалната здравна система. Целта на допълнението е да се създаде яснота относно компетентния орган, който ще осъществява тази дейност, като в момента е налице различно тълкуване и прилагане на разпоредбата. Изменя се хипотезата на чл. 59, ал. 1а, при която не се прилага забраната за сключване на договори между НЗОК и нови лечебни заведения за болнична помощ и за нови медицински дейности. Предвижда се забраната да не се прилага при нововъзникнали обстоятелства и установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявлението за сключване на договора въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта. Предлага се преценката за недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ да се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. предлаганите нормативни промени се определя срок за извършване на експертиза при скъпоструващи медицинска помощ и лекарствени продукти от НЗОК, като по този начин се гарантират правата на пациентите за получаване на навременна медицинска помощ. Допуска се изключение от забраната за заплащане от НЗОК на болнична помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора между НЗОК и изпълнител като специалист на основен трудов договор. Заплащане ще се допуска, когато този специалист е хабилитирано лице от списък, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, когато извършваната от него дейност е с цел обучение на медицинските специалисти на лечебното заведение и НЗОК е дала съгласие за това при условия и по ред, утвърдени от Надзорния съвет. По този начин се постига осигуряване на медицинска помощ на пациентите и придобиване на практически опит и умения от медицинските специалисти. Регламентира се изискване НЗОК да утвърждава ценоразпис за предоставяне на информация и справки от информационната си система на физически и юридически лица, като тези справки няма да съдържат лични данни. Целта на предложението е ясно да се дефинира цената на тази административна услуга в съответствие с разходите на НЗОК за дейността по предоставяне на информацията. Предвижда се ценоразписът да се публикува на интернет страницата на НЗОК. В резултат на предложената законова промяна НЗОК ще може да предоставя съответната информация срещу възмездяване на разходите по извършване на дейността. Със Законопроекта се вменява задължение за НЗОК да заплаща на аптеките по 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, чието ниво на заплащане от НЗОК е сто на сто. Това заплащане и в момента е факт, но е регламентирано в Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. С предложеното допълнение се цели този разход на НЗОК да бъде устойчиво дефиниран на ниво закон, за да няма съмнение относно наличието на валидно правно основание за извършването му. Това плащане е необходимо, тъй като аптеките, които отпускат лекарствените продукти, чието ниво на заплащане от НЗОК е сто на сто, не формират печалба от това. Измененията и допълненията в Закона за медицинските изделия се предлагат с цел създаване на нормативно основание за събиране на информация относно стойността на медицинските изделия, които се доставят на българския пазар от трети страни, изпълнение на мерки от ПМС № 704 от 2018 г. и събиране на систематизирана информация, необходима за провеждане на държавната здравна политика, свързана с оптимално планиране на разходите за медицински изделия. фармацевтичен съюз беше представено от професор Асена Стоименова, която изрази принципна подкрепа за предлагания законопроект. Тя подчерта, че следва да се направи много сериозен и задълбочен направи много сериозен и задълбочен анализ на отделните разпоредби, като бъде отчетено съвременното развитие на сектора. Беше посочено, че ако не бъдат взети предвид представените съображения, съществува реална опасност практическото приложение на част от изискванията на закона да бъде сериозно затруднено. Обърнато бе внимание и на факта, че предвиденото заплащане в размер на 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарства, чието ниво на заплащане от НЗОК е сто на сто, не отговаря на икономическата действителност в страната. В заключение професор Стоименова подчерта, че конкретните предложения по отделните текстове на разпоредбите се съдържат в писменото становище на съсловната организация. Председателят на Българската асоциация на помощник-фармацевтите изрази принципна подкрепа за предлаганите нормативни промени, като уточни, че разпоредбата на чл. 220 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина следва да бъде прецизирана и съобразена с действащата квалификационна характеристика на помощник-фармацевтите. Това е изключително важно с оглед създаването на правна възможност аптеки да осъществяват дейност на втори и/или следващ адрес с цел подобряване достъпа до фармацевтична грижа в малките населени места. Госпожа Петрова изрази готовност между първо и второ гласуване на Законопроекта да предостави на Комисията по здравеопазването конкретни предложения по някои от текстовете на предложените разпоредби. Асоциацията на собствениците на аптеки счита, че релевантната информация за постигането на целите, с които се създава Националната аптечна карта по-голямата си част и към момента е налична в информационните масиви на ИАЛ, РЗИ и НСИ. Необходимо е тази информация да бъде систематизирана и обединена, като по този начин лесно може да бъде установен броят на съществуващите аптеки, техните адреси, дейностите, които извършват, както и цялата информация от публичния регистър по чл. 230 от ЗЛПХМ, без да бъде ангажиран многоброен административен капацитет за сформирането на нови комисии и органи. Аналогично, без особени затруднения, може да бъде определен и броят на денонощните аптеки на територията на всяка община и област, както и да бъдат идентифицирани нуждите на населението от съществуването на такива аптеки. Беше изразено притеснение, че Националната аптечна карта и свързаната с нея предложена регулация може да бъде използвана като способ за ограничаване на конституционно установения принцип за свободна стопанска инициатива при разкриване на нови аптеки в икономически развити населени места. Това би могло да доведе до ограничаване на конкурентната среда и навлизането на нови участници в търговията на дребно с лекарствени продукти. Според Асоциацията предложението лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, продукти, да получават по 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарства, чието ниво на заплащане от НЗОК е сто на сто, е несправедливо и не отговаря на актуалните икономически отношения в обществото. Беше подчертано, че повече от осем години размерът на това заплащане не е променян, въпреки нарастващите разходи за труд и процента на инфлацията за този период. Госпожа Боряна Маринкова представи становището на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, в което се посочва, че законодателният подход разпоредбите на почти цяла наредба да бъдат възпроизведени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е некоректен, тъй като в голяма степен те съдържат подробни технически изисквания, процедури и правила, които подлежат на честа промяна и са предмет на подзаконова нормативна уредба. по този начин се отнема и съществуващата правна възможност на участниците в системата на лекарствоснабдяването и на пациентите да потърсят правата си по съдебен ред, когато е налице такава необходимост. Госпожа Маринкова запозна народните представители и с конкретните предложения на Асоциацията, с които се цели подобряване достъпа до лекарствени продукти на българските граждани, като беше посочено, че в хода на общественото обсъждане на Законопроекта тези предложения не са били възприети от страна на вносителя. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси във връзка с дългосрочната политика в областта на лекарствените продукти, необходимостта от създаването на Национална аптечна карта, както и причините за наличието на редица разпоредби, които са предмет на уредба в подзаконов нормативен акт. Обърнато бе внимание на факта, че част от предложените изменения и допълнения будят будят сериозно притеснение и следва да бъдат поставени на широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни преди да се вземе окончателно решение. Някои от народните представители остро възразиха срещу подхода, с който за пореден път се извършват съществени промени в основни закони, уреждащи структурата и функционирането на системата на здравеопазването, с Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта. Народните представители се обединиха около становището, че за да бъдат постигнати целите, заложени в мотивите на Законопроекта, при второ гласуване следва да се преразгледат и прецизират текстовете на някои от предложените разпоредби. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 11 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 002-01-5,

На свое редовно заседание, проведено на 26 февруари 2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Законопроектът беше представен от госпожа Жени Начева –заместник-министър на здравеопазването. Със Законопроекта се създават условия в националното законодателство за прилагане на Делегиран регламент (ЕС)

установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба. В националното законодателство липсват санкции за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти и нарушаване на правилата относно спазването на показателите за безопасност при лекарствените продукти. Не са уредени и задълженията и действията на участниците в законната верига на доставка на лекарствени продукти – при съмнение за фалшифициран лекарствен продукт. Поради това в Закона се предвиждат санкции за участниците във веригата на лекарствоснабдяването, като се уточняват и техните ангажименти, за да има пълна яснота относно дължимото им поведение в тази област. Друга промяна цели оптимизиране на контрола върху аптеките, тъй като той в момента не е достатъчно ефективен поради дублиране на функции и липса на добро взаимодействие между компетентните органи. Създава се законово задължение за взаимодействие и координиране на дейностите на Изпълнителната агенция по лекарствата в областта на контрола върху лекарствените с регионалните здравни инспекции. Това изменение ще има за резултат по-добро взаимодействие между Изпълнителната агенция по лекарствата и регионалните здравни инспекции в областта на контрола върху лекарствените продукти с цел ефективното предотвратяване и преустановяване на правонарушенията. Създава се възможност регионалните здравни инспекции в рамките на своята компетентност да съдействат на Изпълнителната агенция по лекарствата при осъществяване на дейностите по контрола върху лекарствените продукти на територията на съответната област. За по-голяма ефективност по отношение на издадените разпореждания за изтегляне на лекарствени продукти се предоставя правомощие на регионалните здравни инспекции да осъществяват контрол по изпълнението на разпорежданията за изтегляне на лекарствени продукти от обектите, разположени на територията на съответната област. Разширяват се възможностите за лечение на пациентите чрез регламентиране на прилагането на лекарствени продукти извън определените им показания при липса на друга алтернатива за лечение и само при наличие на научни основания за това. Това ще се осъществява само по изключение под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за лечението. Целта е да се дадат повече възможности за лечение, в резултат на което да се постигне по-ефективно лечение в случаите, когато липсват други алтернативи за пациентите. В Законопроекта е залегнало създаването на нормативни регулации, които да доведат до по-оптимален достъп на населението до лекарствени продукти от аптеки чрез създаване на Национална аптечна карта. Националната аптечна карта ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, и ще се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки. Също така с изготвянето на Национална аптечна карта ще се даде възможност да се установи достъпът на населението до аптеки, като се вземе предвид тяхното териториално разпределение, разпределението им според демографската структура на населението и според дейностите, които те извършват. Мерките не създават административни ограничения, нито водят до намеса в свободната конкурентна среда, в която се осъществява дейността на аптеките. Създава се възможност навсякъде, където има недостиг от услуги, предоставяни от аптеките, всички аптеки от съответната област да могат да разкриват втори/следващ адрес, ако отговарят на законовите изисквания. Очакваният резултат от промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е да се осигури прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, да се повиши ефективността на контрола върху лекарствените продукти с цел предотвратяване и преустановяване на правонарушенията. Осигурява се възможно най-пълна и комплексна уредба на административните услуги в областта на лекарствените продукти на законово ниво. Също така се правят изменения и допълнения и в Закона за здравното осигуряване и в Закона за медицинските изделия. Извършва се техническо прецизиране в Закона за хората с увреждания, без да се правят промени по същество. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа „за“

Благодаря, уважаеми господин Иванов. Колеги, имате думата за изказване. Моля, заповядайте. Господин Михайлов?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз исках да се възползвам от правото, което Вие винаги определяте, че започвате с най-голямата парламентарна група и имах желание доцент

Съжалявам много, че отново отсъства господин Ананиев. Напоследък това се случва много често и ни прави не особено позитивно впечатление. Тук, разбира се, е госпожа Начева, която представи и тогава Законопроекта. Този законопроект касае гръбнака на лекарствената политика в България. И когато го обсъждахме в Комисията, аз си позволих да споделя на уважаемите ѝ членове, че

този законопроект е с толкова много елементи на незрялост, че следва отново да бъде внимателно обсъден, да бъде изваден от Комисията, за да може тези проблеми, които съществуват в момента в лекарствената политика, а това е философията на лекарствената политика, нейното реализиране на територията на страната, за да бъдат избистрени и да бъдат представени на уважаемата зала, за да могат да се вземат най-оптималните нацията. Какво е състоянието в момента на лекарствената политика, уважаеми колеги? На първо място, това е късата реимбурсна листа, което е известно на всеки от Вас, който консумира лекарства, както неговите близки. Тя е една от най-късите територията на Европейския съюз. На второ – труден достъп до медицински продукти и медицински изделия. Вие знаете, огромна част от населените места в България, не искам да цитирам цифрата, че тя е зашеметяваща, нямат изобщо наличие на аптеки на тяхна територия. На следващо място – липса на всякаква гъвкавост на лекарствената политика, при която непрекъснато отпадащи от регистрация лекарствени продукти не могат да бъдат доставени за българските пациенти и те се принуждават да ги търсят извън територията на страната. Липса на всякаква диференциация във вертикализацията и хоризонталната линия на аптечните заведения. И срещу това се предлагат сега, от този законопроект, няколко основни типа мерки, като всичките са коментирани много надлежно, много сериозно от Българския фармацевтичен съюз и се вижда, че докато не се изчистят позициите около свързаността на лицата, които ще търгуват на едро и на дребно, докато не се определят изискванията за откриването на така наречения втори и трети адрес, аз не искам да влизам в подробности, това са много специфични неща, но и много сериозни за лекарствената политика в България, то тези предложения, които са дадени в Законопроекта, по никой начин няма да отговорят на интереса на гражданите и няма да подобрят лекарствоснабдяването на територията на Всичко това е описано много внимателно в 19 страници от Българския фармацевтичен съюз и аз смятам, че Комисията беше длъжна да се съобрази с тези сериозни забележки, да изтегли Законопроекта, той да бъде внимателно обсъден, консенсусно обсъден, но виждаме, че само няколко седмици по-късно той се появява сега в пленарната зала с уговорката, че между първо и второ четене всички тези неща, видите ли, лесно ще бъдат преправени, а те не са никак лесни, тъй като става дума за много сериозни неща. На следващо място, много внимателно се обръща внимание на проблема за разликата между търговци на дребно и на едро и се вижда от предложения законопроект, че търговците на дребно са поставени в една ситуация, в която те нямат никакъв интерес да осъществяват една от най-социалните функции – предоставяне на лекарствени средства на българските граждани, тъй като те нямат условия по предложения законопроект, за осъществяване на надценка, която се дава като право на всички други търговци да реализират. Всички тези недомислици, които са предложени в Проектозакона, налагаха неговото внимателно преосмисляне и, така да се каже, адаптирането му към толкова големите проблеми на лекарствената политика в Република България. Това на този етап не съществува. Аз съм убеден от горчивия си опит, че с валяка на мнозинството този законопроект ще влезе на първо четене и ще тръгне към своето второ четене, но не съм убеден напълно, независимо от усилията, които ние ще положим най-добросъвестно, че при всички предложения, които ще бъдат направени от всички парламентарни групи в интерес на българските граждани, че е възможно в рамките на установения законов срок между първо и второ четене, дори и най-дългият да бъде той, това ще може да се случи. Завършвайки своето изказване, аз искам да се обърна към уважаемите вносители с един въпрос, който вече повтаряме при всеки законопроект в здравеопазването и тук беше действително отбелязан и от председателя на Комисията за така нареченото остро възразяване. То наистина е остро и наистина се възразява, когато през един законопроект се променят други закони, които нямат нищо общо с него, но се променят и някои много съществени параметри в тези закони. И аз ще си позволя тук да Ви прочета това, което мимоходом отбеляза докладчикът. Това е чл. 52, директно ще го цитирам: „2. По инициатива на задължително осигуреното лице и при изразено от него изрично искане за осигуряване на медицинска помощ с лекарствен продукт или изделие, или диетична храна, различни от предоставените от лечебното заведение…“ Това означава различни от неприетите още, вече трета година неприети фармако-терапевтични справочници, тоест, уважаеми колеги, искам много внимателно да помислите по това, което ще гласувате между първо и второ четене, и на второ четене. Тук ние осигуряваме възможността оттук нататък никакви иновативни средства да не се въвеждат. Който иска иновации, той си бърка в джоба и ги плаща. Това е много сериозен проблем, който трябва внимателно да се прецизира като текст, тъй като това предполага изключително сериозна санкция към иновативните средства и тяхното инкорпориране в терапевтичната стратегия в България, и не бива по този начин да бъде предлаган на законодателя, в случая на пленарната зала. Аз не искам да продължа със своите забележки. Много още неща могат да се кажат, разбира се. Тук не искам да говоря за начина, по който се пропагандира генеричната политика в Република България. Това – да дадете в ръцете на един фармацевт правото на лекарската рецепта, той да прави редакция и да предлага каквито той реши генерични медикаменти, като казвате, че едва ли не само в Обединеното кралство и още в три държави това било така, изобщо не отговаря на истината. Това са неща, които излизат от нормалните професионални отношения между лекар и фармацевт. Не може една написана рецепта да бъде коментирана – не, а санкционирана от фармацевта. Това е недопустимо и от етична, и от юридическа гледна точка. А на следващо място, и с това ще завърша, предложението при така наречените спешни случаи, за да не се прекъсвала, видите ли, терапията фармацевтът да може да отпуска лекарствени средства без рецепта, за които е задължителна рецепта, също не почива на никаква реална професионална основа. Изобщо, има много неща, които следва да бъдат преосмислени. Това беше и нашето предложение. Тогава бяха вкарани и двата закона – и за лечебните заведения, и за лекарствените средства в хуманната медицина и ние за първия имахме сериозни забележки, за втория казахме, че буквално за този закон, той е с много елементи, позволявам си да го кажа по най-мекия начин, на незрялост за вкарването му, а касае гръбнака на лекарствената политика в България. Докато караме по този начин законотворчеството, без да го обмислим сериозно, без да има консенсуса на професионалните асоциации, които имат пряко отношение към това, което ще се случва в един законопроект, и тук става дума за лекарствена политика, никога няма да постигнем в здравеопазването целите, които сме си поставили. Благодаря Ви, госпожо Председател. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Начева, уважаеми колеги! Щеше ми се да се изкажа на малко по-късен етап, когато видя изказванията на колегите от другите парламентарни групи, но днес трябва да дебатираме на първо четене философията на представения законопроект. Какво ни прави впечатление? На първо място, налага се като тенденция документи, нормативни актове, които имат параметрите на дозаконови актове, на наредби, да бъдат представяни като законопроекти и да влизат в съответния закон. Това ще създаде много затруднения в работата както на съответните здравни и лечебни заведения, така и на здравната администрация. Например, преди малко госпожа Дариткова, доктор Дариткова даде примера като голям успех с вкарването на тази прословута такса за заплащане на аптеките при представяне на рецепта за лекарствен продукт, който изцяло се заплаща от Здравната каса – 2 лв. Трябва ли да бъде това в Закона? Естествено, че не. Утре условията могат да наложат стойността на тази такса да се промени – нагоре или надолу, и тогава това може да стане само през парламентарната зала, което е пълен нонсенс. Един толкова дребен, маловажен за законодателството проблем, той е важен за аптеките, естествено, но за законодателството не е важен, би следвало да се реши с наредба, а не със закон. Верификацията – естествено, че трябва да има наредба за верификацията. Ние пак си казахме, че сме най-големите апологети на този процес, който знаем какво обслужва и го вкарахме в Закона и утре той става норма за българските търговци на дребно и на едро. Това спокойно може да бъде решено в наредба, регламентът може да бъде въведен с наредба и това да може да се променя, защото тук цялата тежест е спорна дали трябва да се поеме от търговците на дребно и от търговците на едро, както и от вносителите, притежателите на разрешението за внос в нашата страна. Този въпрос е особено важен, защото накрая ще засегна възможността за мултиплициране на аптечната мрежа в малките населени места. Там този въпрос за верифицирането представлява една пречка на тези аптеки, които искаме да ги имаме, защото изисква съответна инвестиция. Национална аптечна карта защо ни е национална аптечна карта? Звучи много помпозно! Национална аптечна карта, която ще реши проблема. С какво? С нищо! Всички тези данни в националната аптечна карта Националният център по обществено здраве може да ни ги представи за срок от два до три дни. По аналогия с Националната здравна карта ние задължаваме един контингент от администратори начело с министъра на здравеопазването, начело с областните управители да се занимават с нещо, което не е тяхна работа. И големият въпрос: как ще ни помогне националната аптечна карта да подобрим лекарственото обслужване на хората, и то на тези хора от малките общини най-вече? Отговарям: никак! Никак, ама съвсем никак, защото картата, така както е Националната здравна карта, така както ще бъде предлаганата национална аптечна карта, не предвижда способи, методи за разкриване на аптечни заведения там, където те са необходими и където има нужда от тях. И една констатация – там, където са повече, че те надхвърлят максималния размер на аптеките. Втора и следваща аптека – инструмент, който подлежи на анализ. Защо? Защото, уважаеми колеги, в тези малки населени места оборотът, който е прецизиран от максималните размери, с които се продават лекарствените средства, е около 5000 лв., между 5 и 10 хил. лв. Печалбата на съответната аптека е между 300 и 500 лв. на месец. Кой нормален бизнесмен или фармацевт в случая, ще разкрие аптека там? И на всичко отгоре ние казваме: ама тя може да работи само два дни. Ами тя като работи два дни, той няма да може да направи съответния обем, съответния оборот, за да се издържа, а ние му възлагаме да има и компютърна система, която да играе роля при верифицирането, при продажбата на лекарствените медикаменти, тоест тя трябва да инвестира 20 хил. лв. и ще получава между 300 и 500 лв. печалба на месец, в която е заплатата на фармацевта или помощник-фармацевта. Ясно е, че това не е способът, с който този проблем може да бъде решен. Говорим за регламенти. Доктор Дариткова, нещо много важно! Забранява се връщането на лекарства в аптеките. Е, нали говорим за европейска практика, за европейски регламенти? Всеки продукт, който е закупен в Европейския съюз, има правила, по които може да бъде върнат там, откъдето е закупен. С нашия закон ние обаче забраняваме връщането на лекарства. това е много добре за търговците на дребно, за аптеките, защото наистина как да приемеш лекарство, което си продал, пък пациентът го връща? Но има европейски правила и европейски регламент. Аз мисля, че това ще бъде оспорвано, просто не отговаря на правилата за търговия в Европейския съюз. Наистина бих се присъединил към предложението на професор Михайлов. В Закона има много полезни неща, които могат да бъдат преценени, но мисля, че една част от тях могат да бъдат преформатирани в нормативни документи като наредби и отново да обсъдим предложения законопроект. Благодаря Ви. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Взимам думата, за да обърна внимание на три неща по отношение на така предложения ни законопроект. Първо, има медицински изделия (шум и реплики) – не, не съм сбъркала Закона, към които не се прилага Законът за медицинските изделия. Те са отразени в чл. 5 от Закона за медицинските изделия, цитирам: „Това са медицински изделия, които са неразделна част от лекарствените продукти и са предназначени от производителя за еднократна употреба единствено в този си вид.“ За тях не съществува правен вакуум и аз мисля, че те спокойно могат да намерят своето място в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Второто, на което искам да обърна внимание, е, че в предложения ни законопроект се въвежда Националната аптечна карта, за което беше казано. Дотук – добре! Но, уважаеми колеги, аптеките, съгласно Закона за здравето, са здравни заведения. имаме по така предложения ни законопроект две карти – Национална здравна карта по Закона за лечебните заведения и Национална аптечна карта по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Мисля, че тези две карти спокойно могат да бъдат обединени в една национална карта, която да намери своето място и да бъде разписана в Закона за здравето. Трето, което искам да споделя с Вас, седем са административните структури, имащи отношение към лекарствените продукти в хуманната медицина. по лекарствата може да поеме част от функциите на някои от тях и да се намали административната тежест. Ето защо между първо и второ четене ние от парламентарната група на „БСП за България“ ще внесем някои предложения. Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Янкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Гледам на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в частта Глава десета, където е търговията на дребно с лекарствени продукти и Националната аптечна карта, като на един закъснял ангажимент за изпълнение на Програмата на правителството на ГЕРБ, който има три основна акцента – фармацевтичната услуга да се доближи по-близо до хората и съответно да гарантира разнообразието на лекарствените продукти, паралелно с това да се реши поне на областно ниво денонощната аптечна услуга.

Да, Национална аптечна карта ще има. Изключително в детайли в Закона се предлага и Областна аптечна карта. И тук Министерският съвет като вносител на този законопроект като че ли ще изчерпа този дебат до края на третото правителство на Борисов със създаването на двете карти. Защото в самата програма, която сте записали, и правителството е поело като ангажимент, пише, че ще се създадат стимули за фармацевтична грижа именно в тези райони, които са в малките населени места и 14-те общини, където няма аптеки. Какво е нашето притеснение тук? Да, в Закона е записано, че ще има втори и следващ адрес по една малко по-облекчена процедура. Може би това е една първа стъпка, която но паралелно с това – прав беше колегата, като сподели, че тези аптеки, които ще поискат да имат втори и трети адрес, дали имат необходимия ресурс, защото в Областната карта ние ограничаваме кои аптеки могат да направят втори и трети адрес. Ако примерно Смолянска община ще иска аптека от Пловдив, за да направи втори и трети адрес, Областната карта го ограничава, тоест в Закона има необходимост от виждане на реалностите в страната такива, каквито са. И тревогата, уважаеми колеги, тъй като подкрепяте Програмата на правителството от ГЕРБ, Вие отивате към четвъртата година, в която сигурно си давате сметка, защото живеете в реалностите на България, че около два милиона българи имат затруднения с фармацевтичната грижа. За тези два милиона българи лекарството е по-скъпо, защото те пътуват. Те не са виновни – държавата бяга от тези региони, държавата я няма. И чак накрая си признаваме: с решение на правителството от декември месец, че трябва да има Национална карта, която ще се приеме с акт на правителството и ще има статут на административен акт, и след това – областна фармацевтична грижа. Всичко това са първи стъпки в края на един мандат, което при нас буди недоверие дали всичко това ще се случи за тези два милиона български граждани. Паралелно с това може би е и липсата на многовариантност от европейската и световната практика. Накрая ще приключа с това, че Законът бяга от решение – тук и министърът не можа да направи такова предложение – за денонощни аптеки поне в областните градове, а ние трябва да имаме амбиция като членове на парламента за модерна България и за денонощни аптеки в общинските центрове. Ето затова Законът има някакво желание – той признава много проблеми, но той не дава решение. Той казва, че би могло, ха дано, ама надали! Така че аз го приемам като стъпки за политически решения, но недостатъчно добри управленски решения, които ще бъдат полезни за българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Удължете времето на групите. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. (Шум и реплики.) Има изказване ли? Добре, правим изказване. Господин Иванов.

имат доста голям принос в изграждането на Закона за лекарствата в хуманната медицина. Първото, което искам да кажа на някои мои колеги, е, че законопроект, внесен от Министерския съвет, няма как да бъде оттеглен от Комисията по здравеопазване или от дадена политическа партия. Няма как да бъде оттеглен! Това е към колегата – уважавания от мен професор, просто искам да направя това вметване. Имам доста забележки към този законопроект. Едно от нещата, които на мен лично не ми харесват и не одобрявам, е в един законопроект да се опитваш да вкарваш подзаконови нормативни уредби. Това, първо. Второ, първо. Второ, бих искал да споделя някои мои конкретни забележки, а именно че в системата за верификация, която

съответно неподготвеност. Липсата на готовност на организациите също ще затрудни своевременното и качествено обслужване на пациентите. Според Според едно изследване, което аз си направих усилието да разгледам и прочета, след анкета на 600 аптеки, които са казали своите аргументи поради какво и как няма да може да бъде приложен Законът за верификацията, едно от основните неща е именно, че в аптеките трябва да бъде въведен нов софтуер, и то съответно на четири нормативни акта, които са изключително важни, а именно това е, първо, Регламентът, Наредба № 4, Наредба № 18 и електронното отчитане към Здравната каса.

резервно електрозахранване. Второ, 15% от тях имат прекъсване на интернет връзката за период за повече от един до три часа. Имам готовност всъщност да представя тази много важна анкета, която дава една пълна информация за това доколко нашите аптеки са подготвени да бъде вкаран като закон Законът за верификацията.

Големите дистрибутори на лекарствени продукти изпълняват стриктно вменените им задължения по добра дистрибуторска практика и работят директно с производителите, а не чрез посредници, което до голяма степен гарантира автентичност на лекарствата на българския пазар. Считам, че въвеждането на мярката ще блокира дейността на средния и дребния бизнес във фармацията, ще затрудни достъпа до лекарства на продажба в аптеките. С оглед на това считам, че всъщност на дадения етап категорично нямаме готовност. Друг важен въпрос, на който бих искал да обърна внимание, е верификацията и по-точно на създадената организация за верификацията. за верификацията. За тази организация, забележете, Регламентът предвижда да имаме в страната няколко организации, а именно с предложените промени се въвежда

Ще взема отношение и по темата за Аптечната национална карта, която сама по себе си е изключително добра като идея, но ние трябва да вземем предвид съответно възможностите за въвеждането на тази национална карта. Това е добра идея и възможност за регулация, но предложените текстове не са работещи и те според мен ще създадат огромни административни проблеми и тежести за всички – както за хората, които изпълняват, така и за пациентите и достъпа до тях. Механизмът на създаването на тази карта за мен не е ясен. Инкорпорирането в наредба на цените в Закона, което аз отбелязах още в началото – че да се инкорпорират подзаконови документи според мен е нередно в един закон. закон. Имам още доста забележки към този закон, но считам, че между първо и второ четене би могло съвместно с препоръките, които се дават от Фармацевтичния съюз, да бъде изграден един работещ закон.

Правилникът си е правилник, но такъв незрял законопроект не е редно да се предлага на Народното събрание. Не е редно! Вие казахте много неща и единственото, с което не мога да се съглася това сме го дискутирали и с Вас тогава в Комисията, и с другите колеги, е верификационният номер. Това че някъде интернетът спирал, че токът спирал, са технически въпроси. Това са изключително важни неща – трябва да бъдат наложени в България. Вие казвате, че сега не може, ама кога ще може? То все нещо не става! Да не говорим за други законопроекти. Иначе мога да кажа, че съм съгласен с голяма част от Вашите забележки и това допълнително подсилва нашите аргументи, че този законопроект не беше готов да влезе в пленарната зала. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Втора реплика? Не виждам. Дуплика? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми професор Михайлов, благодаря за репликата. Първо ще кажа, че Законопроектът ще бъде най-вероятно с максимален срок на разглеждане на разглеждане и считам, че онези слабости, които са допуснати, биха могли да бъдат отстранени. Що се отнася до верификацията, не обичам не обичам да говоря на ангро, затова дадох неслучайно и конкретен пример за една направена анкета на 600 аптеки. Считам, че това е достатъчно представителна извадка, която всъщност повдига проблемите, които имат хората, които всъщност които всъщност работят. Считам, а и това не е само мое мнение, затова казвам да се вслушваме в гласа на Фармацевтичния съюз за забележките, които те са подали, и трябва да кажем за верификациите – аз неслучайно акцентирах, към днешна дата в България фалшиви лекарства няма. Това не е мое мнение, това е становище на Агенцията. Всъщност нямат доказателства и няма нито едно продадено лекарство, тъй като, както казах, тук се спазва добрата практика, а именно дистрибуторите да взимат лекарствата директно от производителите, професор Михайлов. Това всъщност под една или друга форма гарантира, че няма фалшиви лекарства. Освен това – Вие сте добре информиран човек, искам да кажа, че от държавите, които първи, мога да кажа, че ние сме едни от пионерите, но това вече е друга тема, които всъщност искаме да внедрим верификацията. Ако не ме лъже паметта, миналата година бяха четири държавите, които са подписали за вкарване на верификация. Забележете, че страни като Франция, Германия – големи страни, където примерно ИТ покритието – вече е спорно дали е по-добро от това, което е в България, но искам да Ви кажа, че тези държави не са подготвени за верификация. Тук има и други елементи, които не бих искал да излагам на вишегласие. Неслучайно обърнах внимание, че тази организация, която ще се занимава с верификация, не е non profit.

Не виждам. Закривам разискванията. Колеги, утре в 9,00 ч. ще гласуваме Законопроекта на първо четене. Съобщения за парламентарен контрол на 6 март петък: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на едно питане от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева. 2. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов. 3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Виолета Желева и Надя Клисурска-Жекова (два въпроса); и Теодора Халачева. 4. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Гьоков и Александър Симов. 5. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на едно питане от народния представител Дора Янкова. 6. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Евдокия Асенова; Иво Христов; и Станислав Станилов (два въпроса). 7. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов; и Светла Бъчварова. 8. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; и Иван Ченчев. 9. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на пет въпроса от народните представители Весела Лечева; Дора Янкова; Теодора Халачева; Ирена Анастасова; и Иван Ченчев, Георги Гьоков и Александър Паунов.

писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Весела Лечева, Илиян Тимчев, Крум Зарков и Стоян Мирчев; и Кристина Сидорова; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на девет въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков (пет въпроса); Десислав Тасков и Таско Ерменков; Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; Илиян Тимчев и Десислав Тасков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова; - министърът на вътрешните работи Младен Маринов на един въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски; - министърът на финансите Владислав Горанов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Кръстина Таскова се отлага неин въпрос към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. С това приключи днешната работа на Народното събрание. Утре редовно пленарно заседание – 6 март 2020 г., от 9,00 ч. (Закрито